Nenad (SDP)** Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, drugo čitanje, PZ br. 487, Predlagateljica Zakona je Vlada RH. Kod donošenja zakona primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Božidar Štubelj, zamjenik ministra rada i mirovinskog sustava. izvolite. poštovane zastupnice i zastupnici. Ovim izmjenama i dopunama zakona predlaže se na jednak način kao i za radnike u radnom odnosu omogućiti osiguranje za slučaj nezaposlenosti i osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost. Osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost omogućit će se stjecanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti pod uvjetima da je to, da je do prestanka obavljanja te djelatnosti došlo zbog opravdanih razloga. Trajanje prava na novčanu naknadu utvrdit će se ovisno o ukupnom vremenu provedenom u sustavu osiguranja za slučaj nezaposlenosti a visina naknade prema osnovici za plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja. Osim toga, ovim izmjenama i dopunama zakona će se izvršiti usklađivanje sa zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama, Zakonom o radu i Zakonom o poticanju zapošljavanja. Preciznije će se definirati pojam nezaposlene osobe, preusmjeriti tržište rada zavoda za okvire priprema za zapošljavanje forme prema sadržaju na način da se pruža kvalitetna individualna usluga poslodavcima i nezaposlenim osobama. Ukinut je institut produženja prava na novčanu naknadu, precizno se utvrđuje iznos novčane pomoći koja se isplaćuje nezaposlenoj osobi za vrijeme obrazovanja te će utvrditi okolnosti koje mogu dovesti do obustave odnosno prestanka prava na novčanu pomoć za vrijeme obrazovanja. Utvrdit će se i okolnosti koje mogu dovesti do obustave odnosno prestanka prava na novčanu pomoć za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa utvrdit će se i pravo na novčanu pomoć za stalne sezonce umjesto dosadašnjeg prava na na tzv. trajnu novčanu naknadu a koje je to pravo prestalo zbog zasnivanja radnog odnosa. U odnosu na prijedlog prije koji je bio u prvom čitanju u Hrvatskom saboru konačni prijedlog zakona razlikuje se u sljedećem. Radi horizontalnog usklađivanja s izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave koje su u postupku donošenja riječi državnih inspektora zamjenjuje se riječima tijelo državne nadležno za inspekciju rada. Isto tako izvršeno je usklađivanje sa zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju na način da se u cijeli tekst konačnog konačnog prijedloga zakona riječ bolovanje zamjenjuje riječima privremena nesposobnost za rad. Budući da se u postupku donošenja novih Zakona o obrtu o obrtu i Zakona o mirovinskom osiguranju te izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak valjalo je izvršiti usklađenja pojedinih odredaba konačnog prijedloga zakona i to u odnosu na novi Zakon o obrtu usklađene su odredbe konačnog prijedloga zakona na način da se navedenim odredbama konačnog prijedloga zakona propisuje nova okolnost obavljanja domaće radinosti ili sporednog zanimanja koje utječe na status nezaposlene osobe odnosno prestanak vođenja iste u evidenciji zavoda kao i prestanak prava i iste na novčanu naknadu odnosno novčanu pomoć za vrijeme obrazovanja i stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Domaća radinost ili sporedno zanimanje uređuje se bitno drugačije novim Zakonom o obrtu tako da se kroz ovaj oblik mogu obavljati sve obrtničke djelatnosti bez posebnih uvjeta. Osnovna razlika proizlazi iz ograničenja primitka domaće radinosti ili sporednog zanimanja do iznosa od 10 bruto prosječnih mjesečnih plaća u prethodnoj kalendarskoj godini. U odnosu na novi Zakon o mirovinskom osiguranju pojam invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad zamjenjuje se pojmom invalidska mirovina zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti. A pojam invalidska mirovina zbog opće opće nesposobnosti za rad, pojam invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti. Kako se novim Zakonom o mirovinskom osiguranju predlaže da će se korisnicima invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad koji to pravo ostvari do stupanja na snagu ovog Zakona o mirovinskom osiguranju osigurati i ta prava u istom opsegu. Dok će se korisnicima invalidske mirovine zbog opće nesposobnosti za rad provesti to pravo u istoj svoti na starosnu mirovinu. Valjalo je u konačnom prijedlogu zakona na odgovarajući način predvidjeti ova rješenja. Također kako je novim Zakonom o mirovinskom osiguranju predviđeno da je obveza osigurana osoba upravitelj zadruge ako nije osiguran po drugoj osnovi valjalo je utvrditi da ista treba biti osigurana i za slučaj nezaposlenosti te na odgovarajući način uvažiti status upravitelja zadruge u pogledu njegova statusa nezaposlene osobe. Prestanak vođena u evidenciji zavoda kao i prestanak prava na novčanu naknadu, odnosno novčanu pomoć za vrijeme obrazovanja i stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa odnosno prestanka prava na novčanu pomoć za vrijeme mirovinskog osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove. U odnosu na izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak usklađene su odredbe konačnog prijedloga zakona kojim se uređuje mjesečni primitak koji utječe na status nezaposlene osobe, prestanak vođenja u evidenciji zavoda. Obustavom novčane pomoći za vrijeme obrazovanja i stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, prestanak prava na novčanu pomoć osobama osiguranima na produženo produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove na način da se riječi "dohodak kod druge samostalne djelatnosti" zamijeni riječima "drugi dohodak". Uvažavajući primjedbu Ministarstva pravosuđa izvršena je korekcija i odredbi članka 30. konačnog prijedloga zakona kojim se dodaje novi članak 40.a na način da se u stavku 4. toga članka riječ "izvršnog" zamjenjuje "pravomoćnog". Predlagatelj je tijekom izrade konačnog prijedloga zakona uočio nedostatak odredbe kojom se uređuje statut nezaposlene osobe jer istim nisu predviđeni predviđeni izvršni direktori trgovačkog društva već samo predstavnici i članovi uprave trgovačkih društava pa je sukladno zakonu o trgovačkim društvima valjalo na odgovarajući način predvidjeti mogućnosti monističkog i dualističkog načina upravljanja u trgovačkom društvu. Podaci na temelju kojih su planirana sredstva za provedbu zakona. Za provođenje ovoga zakona sredstva za financiranje djelatnosti zapošljavanja osiguravaju se od doprinosa za zapošljavanja kojeg za osiguranje u slučaju nezaposlenosti po stopi od 1,70% uplaćuju uplaćuju poslodavci na plaće radnika. Ali i od doprinosa osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost a koja će postati obveznici obračunavanja i uplate tog doprinosa nakon stupanja na snagu ovoga zakona. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje tijelom 2012. godine s osnovice osiguranja obrtnika izvršeno je 12 tisuća odjava a sa osnove osiguranja poljoprivrednika izvršeno je 29 odjava. osnove osiguranja samostalne profesionalne djelatnosti izvršeno je sada 17 tisuća 366 odjava. Prema naredbi ministra nadležnost za financije o iznosima osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2013. osnovica za obračun doprinosa za obvezna obvezna osiguranja za obrtnike, iznose 5113 kuna a za slobodna zanimanja 8 tisuća 633. Za ostale samostalne djelatnosti je 5113 kuna a za djelatnosti poljoprivrednih šumarstva 4326 kuna. Ako se dovede u korelaciju broj odjava sa mirovinskog osiguranja tijekom 2012. godine osobe koje su obavljale samostalnu djelatnost i iznos osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja prema navedenoj naredbi te stopa doprinosa za zapošljavanje od 1,70% očekuje se godišnji prihod proračuna u iznosu od 106 milijuna 303 tisuće i 351 kuna. Valja naglasiti da se pravo na novčanu naknadu stječe pod uvjetom da osoba ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca za koja je obračunat i uplaćen doprinos za zapošljavanje. bi osobe koje su prestale obavljati samostalnu djelatnost mogle ostvariti pravo na novčanu naknadu na temelju ovog zakona tek nakon što budu 9 mjeseci u 2014. godini osigurane za slučaj nezaposlenosti. Ovim izmjenama i dopunama zakona predviđa se pravo na novčanu pomoć osiguranika produženog mirovinskog osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove. Pa se prema procjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje a sukladno podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o broju osoba osiguranih na produženo mirovinsko osiguranje procjenjuje da bi trošak po osnovi novčane pomoći za tisuću osiguranika u 2014. i 2015. iznosio oko 11 milijuna 192 Međutim, valja istaknuti da stvarnog troška na godišnjoj razini po osnovi novčane pomoći za osiguranike produženog mirovinskog osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove neće biti s obzirom da su te osobe do sada za vrijeme produženog mirovinskog osiguranja bile u evidenciji nezaposlenih osoba i ostvarile pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti. Prema analizama angažiranje stalnih sezonskih radnika bilo je uglavnom u turizmu te su radi visine plaća ostvarivali pravo na novčanu naknadu u maksimalnom iznosu od 3834 kune za prva tri mjeseca, odnosno 1917 u preostalo vrijeme trajanja prava. Trošak za novčane naknade sezonskih radnika bit će zamijenjen troškom prava na novčanu pomoć stalnog sezonskog radnika i za 1000 stalnih sezonaca iznosit će oko 11,5 milijuna kuna godišnje, koliko bi iznosio i trošak za novčanu naknadu. Stoga vam predlažem da raspravite Nacrt konačnog prijedloga zakona i da ga prihvatite. Hvala lijepo. Ne. Otvaram raspravu. Prvo po klubovima. U ime kluba SDP-a govorit će poštovana kolegica Ivana Posavec Krivec. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege. Klub SDP-a daje punu podršku Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Tu nedvosmislenu potporu iskazali smo i u prvom čitanju i sukladno Poslovniku smatram danas nepotrebnim govoriti o svemu onome što se samim samim inicijalnim prijedlogom dogodilo na ovom zakonu pa ću se zadržati samo na onim stvarima koje se mijenjaju između dva čitanja. Ali svakako želim ovdje reći da u ime kluba SDP-a dajemo i podršku Vladi da se ukoliko je to moguće prvenstveno zaustavi, a u konačnici onda i okrene trend porasta broja nezaposlenih, ali istovremeno stvore gospodarski preduvjeti za nova ulaganja i nova radna mjesta. Svjesni smo da sve one reformske postupke u prvoj fazi koje provodimo izazivaju povećanje broja nezaposlenosti ali smo jednako tako svjesni da će se uz gospodarsko ozdravljenje u drugoj fazi uz kvalitetne programe i sredstva iz Europske unije koja nam stoje na raspolaganju od 2014. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja obrazložio je razlike između konačnog prijedloga zakona u odnosu na prijedlog zakona koji smo imali u prvom čitanju. Pri tome možemo spomenuti da je istaknuto da se novine odnose isključivo na horizontalno usklađenje ovog zakona sa zakonskim izmjenama niza propisa koji su u postupku donošenja. Tako smo i mi ovdje u ovom Visokom domu raspravljali o Zakonu o obrtu, Zakonu o mirovinskom osiguranju, Zakonu o ustroju i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave i Zakonu o porezu na dohodak. upravo sve ove izmjene koje se događaju između dva čitanja odnose na usklađenje svih ovih zakona kojima je klub SDP-a dao podršku dajemo jasno podršku i ovome zakonu i nadamo se kako će upravo na temelju svih onih mjera koje Vlada poduzima i za koje se zalaže i HZZ se dogoditi kvalitetne promjene za sve osobe koje su nezaposlene, kako će se upravo ovim zakonom u posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti vratiti određena doza optimizma u hrvatsko društvo i upravo na tim temeljima klub SDP-a daje podršku donošenju ovog zakona. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Zamjeniče ministra sa suradnikom, kolegice i kolege. Evo zaista u ovo vrijeme u kojem živimo i kad imamo nezaposlenih preko 354 000, a svakim danom sve više tvrtki odlazi u stečaj i danas smo o jednom takvom zakonu raspravljali pa broj nezaposlenih još brže raste, nalaže nam posebnu brigu za nezaposlene i podržavanje svakog pomaka na smanjivanju te brojke. Prije nešto više od mjesec dana razgovarali smo o ovom zakonu i tada je bilo 340 000 nezaposlenih, danas evo sada poslijepodne je 355 344. očekivati je kad ovaj zakon stupi na snagu 1. siječnja da će biti oko 370 000 nezaposlenih ako se ovaj tempo dalje nastavi. Stoga je poticanje samozapošljavanja i otvaranja bar jednog radnog mjesta od velikog značaja. Podržavamo izmjene i dopune ovog zakona koji predlaže da se na jednak način kao i za radnike u radnom odnosu omogući za slučaj nezaposlenosti prava i osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost. to znači pružanje svima onim hrabrim ljudima koji odluče otići u poduzetničke vode da se osiguraju od navedenog rizika. Danas ni nezaposleni nerado rade kod privatnika, a kamoli da žele biti sami privatnici. Tako već Ministarstvo gospodarstva i poduzetništva i obrta gotovo uvijek zbog nedostatka financijskih sredstava smanjuje te subvencije, pa čak i u poljoprivredi, možemo očekivati da će svakim danom sve više osoba biti na Zavodu za zapošljavanje. Samo prvih 6 mjeseci ove godine broj vlasnika obrta smanjio se za oko 1000. U ovo doba prošle godine bilo je 85 000 obrta, a ove godine u lipnju negdje 84 000. Međutim, osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost postat će i obveznici plaćanja doprinosa za zapošljavanje. Zakonom su uređeni odnosi posredovanja pri zapošljavanju, profesionalnog usmjeravanja, obrazovanja u cilju povećanja zapošljavanja radne snage, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, aktivno djelovanje na tržištu rada u cilju promicanja prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage te novog zapošljavanja i samozapošljavanja, izvori sredstava za djelatnost HZZ-a te ustroj, upravljanje i obavljanje djelatnosti zavoda. Prema predloženim izmjenama u članku 10. zavodu se proširuju ovlasti time što se i ostali tražitelji zaposlenja koji se ne smatraju nezaposlenim osobama mogu prijaviti radi savjetovanja i informiranja s ciljem razvoja upravljanja karijerom i posredovanjem. Međutim, prema današnjem broju nezaposlenih osoba postavlja se pitanje kakvu uistinu pomoć pružaju zaposlenici zavoda, odnosno koliko su oni u ovom trenutku kvalificirani za savjetovanje i informiranje s ciljem razvoja upravljanja karijerom. I zato je potpuno besmisleno, zaista mislimo širiti ovlasti zavoda, iako smo suočeni s ogromnim problemima hrvatskog gospodarstva svakodnevnim gubitkom radnih mjesta u realnom sektoru. Nadalje, ovim predloženim izmjenama ukida se institut redovnog mjesečnog javljanja zavodu. Ono što je dobro u ovom zakonu je izjednačavanje prava nezaposlenih obrtnika s ostalim nezaposlenim osobama na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje što posebno ističemo. Ovaj zakon se u drugom čitanju samo uskladio kao što je predlagatelj u uvodu rekao sa onim zakonima koje smo mi sada donosili izmjene i dopune u ovom periodu između dva ili prije toga čitanja. Zakonom o obrtu, Zakonom o mirovinskom osiguranju, Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave i Zakonom o porezu na dohodak, a prvi prijedlog i sa zakonom onaj koji smo već raspravili u prvom čitanju i o rodiljnim i roditeljskim potporama, Zakonom o radu i Zakonom o poticanju zapošljavanja. Ovim zakonom između ostalog u osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade više neće ulaziti uz naknadu plaće ostvarene po posebnim propisima. Sada više ni novčane potpore poput jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete. Dobro je što se ovim zakonom predviđa pravo na novčanu naknadu nezaposlene osobe koja je sporazumno prekinula radni odnos zbog kolektivnog zbrinjavanja viška radnika. Ono što mislimo da ne bi trebalo mijenjati je što se prava nezaposlene osobe ukidaju svima onima koji su članovi zadruge isto kao i osobama koje imaju registrirano trgovačko društvo. Ovim zakonom osobe koje su članovi zadruge bez obzira na njihovu ulogu ne smatraju se po ovom zakonu nezaposlenim osobama. Ono što je sigurno najbitnije da su preporuke EU usmjerene na poticanje aktivnih mjera, a ne pasivnih mjera. Kako je sve više mladih koji jedino mogu raditi putem Programa stručnog osposobljavanja trebalo bi obavezno osigurati bar nešto veće iznose novčane pomoći. predlažemo da se ta novčana pomoć ne utvrđuje u visini neoporezivog iznosa stipendije, tj. 1600 kuna koliko sada mladom čovjeku koji odluči na takav način se zaposliti daje se mjesečno, nego da se to uskladi barem sa onim koji je iznos minimalne plaće. Dakle, negdje neto oko 2360 kuna. I svi ti programi koji potiču zapošljavanje i smanjuju brojke nezaposlenih su hvale vrijedni. Međutim, jako je velik velik i širok spektar tih programa, a još šarolikije su potpore koje dobiju poslodavci. Ovakav način znatno komplicira postupak, daje puno posla poslodavcima i onima koji odobravaju programe, a opet mnoge kategorije nezaposlenih zaobilazi. Kao da nezaposleni nije jednako nezaposlen i stoga bi trebalo da svaki od njih koji želi raditi dobije pomoć po istim uvjetima i što prije, tek čekaju i dosta dugo čekaju ti mladi ljudi koji se odluče tako zaposliti, a u posljednje vrijeme njih je sve više koji se tako odlučuju i jedini način im je to zapošljavanja za 1600 kuna. Dakle, oni čekaju čak mjesecima da dobiju odluku o mogućnosti zapošljavanja. Zatim ovim programima zaboravljeni su oni nešto stariji od 25, tj. 29 godina pa osim što poslodavac bira sve mlađe i država im jasno govori da su stari za veću pomoć u zapošljavanju. No, PAK programi koji omogućuju mladima da koji rade na osposobljavanju da ostanu još 12 mjeseci uz punu plaću s tim da mu zavod isplaćuje 50% kod malog ili velikog poslodavca zaobišao je one koji su još više oštećeni, a to su oni koji na isti način rade u jedinicama lokalne samouprave. Sve su to problemi koje treba što prije riješiti, jer time nisu toliko oštećeni poslodavci već upravo ti naši nezaposleni sugrađani. Ono što je također i limitirajuće i nepotrebno je određivanje roka za podnošenje zahtjeva za produženje prava na novčanu naknadu od 30 dana od dana isteka utvrđenog prava. I što ako se propusti taj rok? Da li to više nije nezaposleni i da li mu ne treba naša pomoć? Naravno za ova nova prava treba osigurati sredstva i kao što je uobičajeno jedino su osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, te koje će ovim novim pravima koja bi bila bolja da nikad ni ne trebaju tražiti svi dobiti i nove obveze. Od tih 1,7% doprinosa za zapošljavanje očekuje se prihod u proračunu u u iznosu od više od 106 milijuna kuna. Po ovoj projekciji u proračunu za 2015., a proračun smo usvojili jučer, trebalo bi osigurati još dodatnih 119 milijuna kuna. A s obzirom na situaciju kad je deficit proračuna svakim danom sve veći i kad gledamo koje postojeće rashode smanjiti upitno je hoćemo li i kako moći osigurati ova dodatna sredstva za ove namjere. Veseli to što ćemo zaista dio sredstava moći Ono što također nas čudi je što su ove predložene izmjene sadržane, zamjeniče ministra, kroz 54 članka, a cijeli postojeći zakon ima ukupno 79 članaka. članaka. Stoga se postavlja pitanje nije li bilo bolje opet ispočetka stvoriti novi zakon i tako mnoge stvari urediti. Moram napomenuti da smo sada pred ovo čitanje konačnog prijedloga zakona dobili opet amandman Vlade koji popravlja, zakon koji je upućen prošli tjedan u proceduru opet popravlja jer ste nešto zaboravili u onim usklađivanjima sa Zakonom o mirovinskom mirovinskom osiguranju. Dakle, sutra ćemo vjerojatno raspravljati kod donošenja i glasovanja o ovom zakonu i o amandmanu Vlade. Ovaj zakon rekli smo da je donesen još 2008., ali da je on doživio 2009., 2010. i sada već evo u 2012. nove dvije izmjene, pa bi bilo možda i bolje da smo krenuli ispočetka pisati novi zakon jer ponavljam imamo sad 54 članka od 79 koje mijenjamo. Činjenica da danas imamo zaista dramatično stanje na hrvatskom tržištu rada, da je sve veći broj nezaposlenih. Ono što smatramo jako važnim za ovaj prijedlog zakona jest da je trebalo napraviti analizu mjera aktivne politike zapošljavanja, zatražiti mišljenja Zavoda za zapošljavanje na terenu koji imaju iskustva sa provođenjem zakona i raspisanih programa po ovom zakonu, dakle onih poticajnih mjera, i tada bi sigurno imali možda i bolje rezultate a ne kao ove danas da unatoč brojnim mjerama koje zaista zavod i s kojim država pokušava razriješiti ovaj problem nezaposlenosti nezaposlenost od drugog tromjesečja ove godine kada je bila 16% evo sada u 9. mjesecu prema podacima narasla je na 19,1%. U ovom prijedlogu zakona na kraju reći ću klub HDZ-a podržava sve one odredbe koje se odnose na one male poduzetnike koji će zbog sve teže situacije u našoj zemlji biti primorani zatvoriti svoje obrte i na sve one nažalost naše sugrađane koji će morati prekinuti radni odnos sporazumno jer su postali višak u kolektivima. Poštovana kolegice samo jedna stvar vezana uz mjere aktivne politike zapošljavanja, mislim da je važno istaknuti da je ove godine mjerom obuhvaćeno čini mi se preko 48 tisuća osoba što je zapravo najveći broj na godišnjoj razini koji je uopće obuhvaćen mjerama zapošljavanja. Jedan dio ulaza, da tako kažem, u statistiku nezaposlenosti čini mi se oko 20% veći broj je u populaciji učenika i studenata koji dosada se nisu prijavljivali na Zavod za zapošljavanje jer naprosto nisu imali prilagođene mjere poticanja zapošljavanja pa oni su formalno bili nezaposleni ali se nisu prijavljivali kao nezaposleni zbog mjera. Drugo, vezano uz amandman Vlade ovdje se doista ne radi o tome da je Vlada nešto zaboravila, radi se o tome da je to dio koji je vezan uz Zakon o mirovinskom osiguranju i danas je Vlada utvrdila na svojoj sjednici tekst konačnog prijedloga u kojem je prihvatila zahtjev Sabora da se izbrišu ovi šahisti pa je onda trebalo uskladiti i s ovim. Dakle, radi se doslovce o prihvaćanju amandmana Sabora. To je, evo predsjednik odbora je ovdje, mi smo o tome diskutirali na našem odboru. Dakle, možemo mnogo puta govoriti o tom zaboravljanju ali ovdje to doista nije slučaj nego je doista stvar o usklađenju na zahtjev nas ovdje. u 2013. 47920 je bilo uključeno i obuhvaćeno ovim mjerama aktivne politike politike zapošljavanja. Ja nisam rekla da je to loše. To je dobro, samo onih 1600 kuna koje mladi ljudi dobivaju zaista nisu ajde sada smo malo to popravili jer se počeo plaćati i prijevoz nekima, morate znati da su oni bili zadovoljni što su 6 mjeseci ili godinu dana radili kroz to i stekli nekakvo radno iskustvo. Ali moram vam reći nažalost to je postala praksa. Bojim se da se ta praksa ovim mjerama koje ja nisam rekla da su loše nego dapače da su dobre ali smatramo da bi trebalo iznaći sredstva da se i ta naknada poveća. A s druge strane bojim se da i ono što se događa u nekim dijelovima da poslodavci godinu za godinu uzimaju mlade ljude i na taj način iskorištavaju kao radnu snagu sve one koji se odluče zaista zaposliti kroz jednu ovakvu aktivnu mjeru koja nije bila za to zamišljena. Ona je bila zamišljena zaista kao poticaj mladim ljudima da steknu nekakva prva radna iskustva. A ove mjere jesu zaista oko 48 tisuća mladih ljudi. U ime kluba Hrvatskih laburista – Stranke rada govorit će Zlatko Tušak. Izvolite. **Tušak,

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Evo u ovo mračno večernje vrijeme razgovaramo o jednoj dosta mračnoj temi, a to je pitanje nezaposlenosti Ima dio odredbe u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju koje Hrvatskim laburistima su prihvatljive, a to je ono pitanje obrtnici koji će u slučaju da će biti primorani zatvoriti svoj obrt temeljem uvođenja plaćanja obaveza za nezaposlene i ostvariti dio naknade na Zavodu za zapošljavanje. Što mislimo da je dobro rješenje. Dobro je i da se zakon uskladio sa pojedinim odredbama ostalih zakona, ali postoje dvije odredbe u zakonu zakonu koje Hrvatskim laburistima – Stranke rada nisu prihvatljive a o čemu ću malo kasnije reći riječi. Prvo bih htio naznačiti ove crne brojke Već je danas bilo govora o tome da brojka 355 tisuća nezaposlenih koja trenutno se nalazi na Zavodu za zapošljavanje i između prvog i drugog čitanja ovog zakona 15 tisuća novih radnika se našlo na Zavodu za zapošljavanje. tisuća onih koji su ostali bez svojeg radnog mjesta i koji pitanje kada će ponovno moći i biti u prilici da nađu novo zaposlenje. tisuće nezaposlenih je korisnika koji prima naknadu za vrijeme nezaposlenosti a 164 tisuće nezaposlenih je dugotrajno je nezaposlenih i 70 tisuća mladih imamo do 24 godine. Sa prvim deset mjeseci ove godine 120 tisuća nezaposlenih je brisano sa evidencije. To je onih koji se nisu zaposlili, to je onih koje ne znamo gdje su završili vezano za brisanje statistike zavoda za zapošljavanje. To je brojka od 12 tisuća mjesečno. Ovu brojku kada sam rekao 64 tisuće korisnika koji primaju naknadu za nezaposlene je vrlo bitna zbog ovoga dalje što ću reći a to je pitanje članka 34.koji ukida članak 44 i ne znam koliko je kolegica Roksandić shvatila odredbu, ovdje se radi da pravo koje su imale nezaposlene osobe u roku 30 dana da podnesu zahtjev, mogli su još koristiti pravo od mjesec do četiri mjeseca za naknadu za nezaposlene. To su jednostavno briše iz ovog zakona i oni gube to pravo na zavodu za zapošljavanje. U nekoliko navrata sam i sa ministrom razgovarao oko toga, on me pokušavao uvjeravati da će oni svi ostvariti pravo preko centra za socijalnu skrb i u tom zakonu je ta mogućnost data ali u zakonu ostvarivanje nakade i socijalne ove pomoći postoji određeni kriterij. A to je pitanje ako netko ima imovinu veću, ako nije tu veću imovinu prodao, ako ima auto ne može dobiti naknadu u centru za socijalnu skrb. Ovdje svi i da ne kažem svi i ovih 64 tisuće nezaposlenih kojima bi isteklo to primanje imali su pravo bez određenih kriterija da podnesu zahtjev i da ostvare daljnju naknadu od mjesec do 4 mjeseca. Kolika brojka i koliko će njih moći u centru za socijalnu skrb ostvariti svoja prava, ja mislim da vrlo malo. I to je opet onaj potez Vlade da već ovima koji su se našli u vrlo teškoj situaciji gdje nema novog zapošljavanja, gdje se ne može doći do radnog mjesta, kad im istekne ova nkanada, tu naknadu vrlo mali broj će moći ostvariti preko centra za socijalni rad. I zato je to i razlog da sam podnesao amandman znajući već unaprijed da ga Vlada neće prihvatiti jer će vjerojatno biti ono obrazloženje da su tamo na onom drugu mjestu planirana sredstva a ovdje ta sredstava nisu ali ja i nadalje govorim u ime onih koji će izgubiti tu naknadu a imali bi je da je ta odredba ostala u zakonu kao što je do sada bila. ponovo se ponavlja onaj dio da oni koji su u najtežoj situaciji da im se uskraćuju određena prava umjesto da im se pomogne kako bi lakše prebrodili tu situaciju i eventualno ako bi im se ukazala nekakva nova šansa da dođu do nekakvog novog zaposlenja i ostvare određena primanja. Drugo što Hrvatski laburisti ne podržavaju i na šta smo isto dali svoj amandman jer u zakonu stoji da član zadruge ne može se voditi kao nezaposlena osoba. Sad postavljam pitanje svima nama što je to član zadruge? Obrazloženje je dato da je zadruga pravna osoba i da po toj osnovi članovi zadruge pošto se ne može odrediti koliko postotka oni sudjeluju u vlasništvu vlasništvu zadruge nijedan ne može ostvariti to pravo da se vodi kao nezaposlena osoba. Članovi zadruge i zadruge znademo da zadruga prema Zakonu o zadrugama može stjecati dobit ali ima i zadruga koje obavljaju djelatnost u cilju udovoljavanja potrebe svojih članova bez namjere stjecanja dobiti. To su socijalne, potrošačke, stambene zadruge ili nekakve zadruge lokalne jedinice. Svim tim članovima koji neće ostvariti nikakva primanja po toj osnovi uskraćujemo pravo da se vode kao nezaposlene osobe. Druga činjenica, kad govorimo o zadrugama, da bi se zadruga osnovala prema zakonu mora imati najmanje sedam članova. U zakonu stoji da je njihova članarina za sve članove jednaka i njihov ulog je potpuno jednak. Ako 100% podijelimo sa 7 to je negdje 15%. A u Zakonu o pravima onih koji se mogu prijaviti i voditi u evidenciji nezaposlenih stoji da mogu biti nezaposlene oni koji imaju 25% udjela u pojedinim tvrtkama. I sada oni mogu imati udjele, ne moraju ostvarite ove dobiti, tvrtka može biti u vrijednosti 10 milijuna, njihova vrijednost u toj tvrtci imaju 2 i pol Ako nemaju posao oni će moći biti na zavodu za zapošljavanje, a članovi zadruge neće moći ostvariti to pravo. Računajući sa time da u Hrvatskoj imamo negdje oko tisuću i 300 zadruga i da negdje zadruge imaju 20 tisuća svojih članova sa ovime u potpuno nepovoljniju situaciju stavljamo članove zadruge s čime mislim da jednim djelom kršimo i njihova ustavna prava da nisu svi jednaki pred Ustavom jer kao što sam rekao ovima koji imaju 25% udjela u vlasništvu oni će se moći voditi kao nezaposlene a članovi neće moći. Što je to, zašto su oni izgubili to pravo? Pa ja pretpostavljam da vjerovatno razlog aha, evo to nam je prilika da smanjimo opet u evidenciji zbog statističkih podataka pa od ovih 20 tisuća ako je nekoliko tisuća njih prijavljeno na zavod za zapošljavanje, evo jednim potezom ih vrlo lako možemo brisati neovisno o tome da li oni ostvaruju ikakvu dobit ili ne ostvaruju ništa od toga. I sa druge strane može biti i situacija da član zadruge radi u nekoj drugoj tvrtci i ta tvrtka završi u stečaju, on mora prestati biti član zadruge zato da bi mogao ostvariti svoja prava na zavodu za zapošljavanje. A sa druge strane propagiramo i govorimo o zadrugarstvu na način da bi trebali poticati i udruživanje i razvijati ovaj dio područja a dio tih članova koji bi trebali biti dio te zadruge i razvijati zadrugarstvo u Hrvatskoj dovodimo u potpuno jednu nezavidnu situaciju. To su na neki način razlozi i činjenice ako se ne uvaže ovi amandmani Hrvatski laburisti neće moći podržati ovaj zakon prvenstveno jer se radi o dvije kategorije ljudi koji se dovode u nepovoljniji položaj jedinim zakonom koji mislim da je u svakom slučaju nepravedan pogotovo u ovom dijelu kada govorimo o članovima zadruge a i u onom dijelu onih koji neće moći ostvariti produženu naknadu u centru za socijalnu skrb. I ako se ne prihvate ti amandmani Hrvatski laburisti neće podržati ovaj zakon. Hvala. Zahvaljujem. Preostaje nam još čuti stajališta Kluba HSU-a i Silvana Hrelju.

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti iz razloga što je namjera Hrvatske stranke umirovljenika podržati u svakom slučaju ovaj Konačni Konačni prijedlog zakona. Iako ne mogu reći da smo sretni sa svim mogućim rješenjima. Ali nije ni za očekivati jer na ovom području je gotovo nemoguće naći idealno rješenje jer se ove praktički iz mjesec mijenjaju, mijenjaju situacije, na neki način i stvaraju se nove mjere i novi poticaji za zapošljavanje. I ja sam siguran da ćemo do 6 mjeseca 2014. opet dobiti izmjene i dopune zakona jer moguće da se i neke mjere ne pokažu da su dovoljno učinkovite odnosno ciljane ali i zbog samog uvođenja novih mjera a i novih novih prava. Dakle, ovo će sigurno biti materija koja će biti u budućnosti vrlo promjenjiva jer za rješavanje ovog gorućeg hrvatskog problema borbe protiv nezaposlenosti morati ćemo se svi malo žešće angažirati. I oprostite ali ja ne mislim da to država može sama riješiti na razini države. Ja mislim da smo i do sada imali poprilično fulanih projekata i na lokalnoj razini i kada bi se to bilo usmjerilo ka poticajima, ka zapošljavanju i stvaranju neke nove vrijednosti da bi vjerojatno bolje stajali nego što danas stojimo sa vrlo teškim brojkama i rezultatom nezaposlenosti. želim reći da je ovo naša trajna obaveza, ne želim pri tome skidati sa Vlade odgovornost, ona će uvijek biti odgovorna ali vjerujem nije samo ona odgovorna za ovu situaciju. Ja bih volio vidjeti sutra našu Hrvatsku kao recimo socijalnu državu Dansku iako je kraljevina gdje postoji odredba u zakonu da nitko ne smije biti nezaposlen u trajanju više od 6 mjeseci godišnje. Jer ukoliko imamo dugotrajnu nezaposlenost tada imamo gubitak radnih sposobnosti, imamo gubitak ljudskog potencijala, gube se vještine, izlazi se iz trendova, ne slijedi se tehnološki napredak i problemi postaju sve žešći. Može se dio toga kompenzirati kontinuiranim učenjem i stvaranjem pretpostavki da se može ovladati novim vještinama i novim znanjima, međutim, tu smo dosta kao narod inertni i baš ne zaliječimo se previše, kritika i nama samima ali i svima onima koji jesu u tom statusu da treba ići sa više energije i pozitivizma na rješavanje ovih problema. I na kraju, Hrvatska stranka umirovljenika će jednim tzv. "joj" amandmanom na članak 55.b intervenirati na ovaj zakon. Predložili smo taj amandman jer vjerojatno omaškom u članku 55.b u točci 11. ostala riječ "joj" govori se o vrstama mirovine i onda kada se spominje obiteljska mirovina onda kaže obiteljska mirovina joj se isplaćuje. Na neki način znamo da ima puno više žene u odnosu na muškarce u obiteljskoj mirovini jer žive duže ali ne može se implicirati da se obiteljska mirovina isplaćuje samo osobama, odnosno isključivo ženama. Nadam se da ćete ovaj amandman prihvatiti. Hvala lijepa.